Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti? Da. Ravnatelj Agencije, gospodin Franjo Lacko. Izvolite. **Lacko, Franjo** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Cijenim znači da ste unatoč umoru evo smogli snage da ipak još malo ovdje ostanete. Ja ću obzirom da vi imate izvješće samo jedan kratak osvrt. Dakle ova agencija koja je temeljem i direktive Europske unije znači predvidjela za sve buduće članice legislativu na tom području, zakon je dakle 2003. donesen i po ocijeni europskih stručnjaka to je jedan dobar zakon. Normalno da će on kasnije vjerojatno i doživit neke manje izmjene i dopune. Ali kažem za sada je to jedan dobar zakon u koji su ugrađena načela načela iz direktive i međunarodnih konvencija koje mi isto primjenjuje ovdje. Vi ste ovdje prošle godine isto digli ruku i isto ste ratificirali ovu jednu konvenciju. Šta bi dakle gledajte mogao reći. Znači da svi, sve naše, taj screening, ekspertize su rekle da je Hrvatska na dobrom putu kad je u pitanju zaštita osobnih podataka, da se radi dobro. Međutim, mi ne skrivamo ni neke određene slabosti i probleme koje ćemo rješavati u idućem razdoblju. Znači prvi je da ćemo morati znatnije ići upoznati građane o njihovim pravima. A istovremeno ćemo morati i obveznike koji provode zakon normalno upozoravati dalje na kršenje ali istovremeno i na dostavu ovih evidencija u centralni registar koji vodi inače Agencija za zaštitu osobnih podataka. Obzirom da ću ja biti ovdje isto i normalno tu sam zato da odgovorim na svaka vaša pitanja, ja ću samo dakle reći da je kroz, tijekom godine znači u dakle dolaskom eksperata Europske unije ponekad su i pojedini zastupnici, predsjednici pojedinih Odbora sudjelovali u tom radu. Ja im zahvaljujem. Tako da znači da bih ja odgovarao na vaša pitanja ako ih bude. Još jedino zaključno bih rekao

koja će omogućiti agenciji da u roku nekoliko godina zaista stane uz bok najrazvijenijih demokratskih zemalja Europe. Evo, ja sam ovdje, ja vam zahvaljujem još jednom. A ovdje sam znači da odgovorim na vaša pitanja. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Predstavnik Vlade? Ne. Otvaram raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. Zaključujem raspravu.